Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra.

Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. hvala lepa za besedo.

Zavadlav Ušaj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke.

Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica.

Besedo ima mag. Marko Koprivc.

Hvala,